Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicima.

Prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU br. 910/2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i gospodarstvo. I molila bih državnu tajnicu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta gospođu Natašu Mikuš Žigman da nam da uvodno izlaganje. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnici. Dakle pred vama se nalazi Prijedlog zakona o provedbi uredbe broj 910/2014 od 23. srpnja '14.-te godine a ista uredba se odnosi dakle na elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu. Prijedlogom zakona koji se nalazi pred vama stvaraju se uvjeti za punu primjenu te uredbe a čime RH ispunjava obaveze koje ima kao država članica EU. Sama uredba koja se skraćeno dakle naziva eIDAS uredba i koja je donesena dakle u srpnju godine je na određeni način prekretnica u zakonodavnom okviru na razini Unije a njome se ustvari želi osigurati predvidljivo pravno okruženje i omogućiti sigurnu i jednostavnu elektroničku interakciju između poslovnih subjekata, građana i javnih institucija. Naime, dosadašnje razlike između država članica u nacionalnim sredstvima odnosno sustavima elektroničke identifikacije su otežavale normalno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU. Upravo kako bi se olakšalo prekogranično pružanje usluga povjerenja, odnosno priznavanje sredstava elektroničke identifikacije ova uredba je i donesena te se ovime ustvari provedbeno prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Ono što bih željela reći da su elektroničke usluge ustvari preduvjet za širok raspon usluga koje mi već i da sada koristimo, ne svih ali to su primjerice dakle e-bankarstvo, e-poslovanje, e-uprava ili e-zdravstvene usluge. Dakle to je upravo na tragu onih napora koje činimo kako bi se na što lakši i učinkovitiji način pružila usluga kako građanima tako i našim poduzetnicima. Ovom konkretnom uredbom za koju predlažemo dakle postupovni zakon se utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju međusobno sredstva i elektroničke identifikacije kako fizičkih tako i pravnih osoba a one su obuhvaćene dakle sustavima elektroničke identifikacije druga države članice. Dakle to je ovo upravo prekogranično uzajamno priznavanje sredstava elektroničke identifikacije. Isto tako se utvrđuju pravila za tzv. usluge povjerenja, posebno za elektroničke transakcije i uspostavlja se pravni okvir za elektronički potpis, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene dostave i usluge certificiranja za mrežne stranice. Uredba se kao pravni akt neposredno primjenjuje u našem pravnom sustavu, međutim, predlažemo ovaj zakon jer je za njenu punu primjenu potrebno donijeti upravo provedbeni propis. Ovim zakonom Vlada RH predlaže uspostaviti institucionalni okvir za provedbu eIDAS uredbe i to prvenstveno raspodjelom nadležnosti između dva državna tijela. Državnog tijela koje je nadležno za poslove e-Hrvatske, odnosno Ministarstva uprave a koje je nadležno za područje elektroničke identifikacije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je nadležno za područje usluga povjerenja. Dakle prvo tijelo, tijelo nadležno za poslove e-Hrvatska je tako zaduženo za prijavljivanje i uklanjanje nacionalnih sustava za elektroničku identifikaciju Europskoj komisiji te je također nadležno za suradnju sa tijelima za zaštitu osobnih podataka. S druge strane tijelo državne uprave je nadležno za poslove gospodarstva. Ima zaduženje nadzirati pružatelje usluga povjerenja, voditi i objavljivati pouzdane popise pružatelja usluga povjerenja i surađivati sa drugim nadzornim tijelima EU. Što u stvari znače te usluge povjerenja? Uredba eIDAS uredba naime propisuje obavezu korištenja tzv. pouzdanog popisa pružatelja usluga povjerenja na europskoj razini kod provjere valjanosti elektroničkih potpisa i elektroničkih pečata. To u praksi znači da će samo e-potpisi i e-pečati koji su nastali korištenjem certifikata koji je izdao kvalificirani pružatelj usluge povjerenja biti pravno valjani. Znači time se želi osigurati povjerenje u certifikate koji su izdani na nacionalnim razinama. Uz ova prethodno navedena dva tijela koja su dakle zadužena za određene segmente provedbe uredbe ovim prijedlogom zakona također se utvrđuje tijelo koje je nadležno za akreditaciju tijela za ocjenu sukladnosti pružatelja usluga povjerenja i to je u ovom slučaju dakle nacionalno akreditacijsko tijelo odnosno Hrvatska akreditacijska agencija. Nadalje, prijedlogom ovoga zakona se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti pružatelja usluga povjerenja i imatelja odnosno onih koji posjeduju sredstva elektroničke identifikacije. I nadalje, određuju se postupci inspekcijskog nadzora i prekršajne odredbe za postupanje protivno eIDAS uredbi. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti zakon o elektroničkom potpisu. eIDAS uredba i ovaj provedbeni zakon otvaraju vrata prema uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta i svijetu sa pojednostavljenim procesima bez papira. Dakle oni omogućuju provođenje elektroničkih procedura i transakcija koje zamjenjuju tradicionalne administrativne postupke. Ali ono što držim iznimno bitnim naglasiti je da se ustvari zadržava pravna valjanost i da se ustvari osigurava veći stupanj sigurnosti u takvom poslovanju. Očekujemo stoga da će zakon koji predlažemo po njegovom stupanju na snagu dovesti do povećanja učinkovitosti poslovnih procesa, da će smanjiti operativne troškove poslovanja poduzeća i da će omogućiti onima koji takve sustave koriste da u stvari ostvare konkurentsku prednost na zajedničkom unutarnjem tržištu EU. Sam zakon, odnosno prijedlog zakona je dakle prošao postupak učinka propisa na način da je ona prethodna procjena, dakle učinjena. Prošao je postupak e-savjetovanja i za njegovu provedbu nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu. Slijedom svega što sam navela predlažem, dakle Vlada RH predlaže ovaj zakon na raspravu u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama na uvodnom izlaganju. Krećemo na raspravu u ime klubova zastupnika. U ime Kluba zastupnika Živog zida prijavljen je Ivan Vilibor Sinčić. Budući da ga nema pravo u dvorani gubi pravo na raspravu. U ime kluba SDP-a zastupnik Darko Parić. Poštovane kolegice i kolege, ja neću dugo dužiti o ovom zakonu. Prije svega definitivno je pohvalno da Vlada donosi ovakav zakon i pohvalno je da se ukida ovime Zakon o elektroničkom potpisu, jer u stvari ova uredba EU, Europske koja sa svim onim što ona donosi na neki način nadopunjuje nedostatke koje smo mi u našem zakonodavstvu imali na temu elektroničkih potpisa i svega ostaloga. Ja bih baš htio reći da jedna stvar koja je napravljena još kad smo radili tamo 2013., četrnaeste projekt e-građani to je bio ovaj elektronički pečat koji ste spomenuli. Tada u našem zakonodavstvu elektronički pečat nije bio nešto, uopće nije postojao kao takav. Međutim, mi smo onda napravili po prvi puta u sustavu e-građani elektroničke dokumente što se danas pokazalo kao jedna od najboljih elektroničkih usluga koje RH u Ministarstvu uprave općenito u javnoj upravi ima i najviše korištene usluge. To su elektronički izvadci, rodni listovi, potvrde o prebivalištu, boravištu i sve ostalo. I onda ono što je napravljeno tada znajući na neki način da će do ovoga doći na te dokumente smo stavili u toj tadašnjoj Vladi ono što se danas zove elektronički pečat. u tom momentu ta stvar, takvi dokumenti nisu bili u potpunosti definirani zakonom. Međutim, Vlada i sva tijela javne uprave su se de facto dogovorili da to bude nešto što će biti opće prihvatljivo jer je to nešto što će definitivno doći. I evo danas smo dočekali i taj dan da u principu posredstvom jednostavno uzimanja uredbi i prihvaćanja uredbi Europske komisije ti dokumenti postaju definitivno pravno valjani. I ono što je de facto jako bitno u svemu tome i ova uredba i ovaj zakon u stvari umnogome olakšava budući rad sa elektroničkim potpisima, sa elektroničkim dokumentima i sa elektroničkim uslugama. I mislim da iduća stvar koja bi trebala temeljem prihvaćanja ove uredbe i definiranjem ovoga novoga zakona na neki način, trebalo bi definitivno napraviti kako bi se to reklo jedan preustroj ili ponovo pregledati kompletan ZUP, odnosno Zakon o upravnom općem postupku kako bi sve ono što je u ovoj uredbi i ovom novom zakonu donešeno bilo prebačeno tamo. Jer jedan od velikih problema naših zakona koje imamo sadašnjih i primjene elektroničkih procesa, elektroničkih, javnih usluga i svega što u principu na naše sadašnje zakone elektronička javna uprava nije primjenjiva. jednostavno jako je teško neke usluge elektroničkog tipa napraviti da budu zakonski kako treba u sadašnjem ZUP-u ili sadašnjim zakonima. pohvaljujem definitivno i u ime kluba donošenje ovoga zakona. Najavljujem da ćemo ga podržati, ali isto tako tražim da zakone kao što je ZUP i slični zakoni koji se tiču javne uprave da se redefiniraju, prođu i da u principu se u njima promijeni sve ono što se treba promijeniti kako bi se ovaj ovaj zakon, kako bi se elektronički potpis, elektronički pečat i sve ostalo mogli primijeniti u ZUP-u i svim ostalim zakonima. Evo hvala vam lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, zastupnik Siniša Varga. Ja se zahvaljujem. Kolega Parić, izrazito podržavam ovaj zakon i sve vezano za i regulaciju elektroničkog potpisa i pitanje elektroničkog pečata koji je sad novitet koji ulazi. Međutim, iako bih htio naglasiti ovo što ste spomenuli Zakon o općem upravnom postupku i sve druge zakone pogotovo one koji su u ingerenciji Ministarstva financija, pitanja izdavanja računa, međusobnih transakcija da se to čim prije izregulira. Evo ja osobno imam iskustvo sa postojećom legislativom. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, stručne službe temeljem mišljenja stručnih službi Ministarstva financija odbijali su priznavati vlastiti …/Govornik se ne razumije./… i infrastrukturu i vlastiti certifikat na potpisima u međusobnim transakcijama, nego su tražili fizički gumeni pečat ploča tinta pečat i potpis i hrpu, hrpu papira koje se na žalost moraju skladištiti, arhivirati na razdoblju od 10 godina u tonama i tonama papira. Prema tome, apeliram da se kroz ostale zakone kojima služi ovaj zakon, odnosno uredba EU da se čim prije uz sve ostale zakone ugradi ugradi i educira stručno osoblje svih državnih agencija kako se pravilno priznaje i prepoznaje što pečat, što elektronički potpis. Hvala lijepo. Hvala vama. Odgovor na repliku. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem kolega. Ja moram reći da s obzirom da smo napravili zamjenu između mene i kolege Marasa u zadnji momenat, pa malo ste mi dali inspiraciju. Naime, mi smo neki dan u stvari imali ovdje Zakon o ukidanju pečata. Kad se priča o reformi javne uprave, Zakon o ukidanju pečata kojeg smo usvojili ili ćemo usvojiti više nisam siguran je u stvari šminka i ništa više. Prava reforma javne uprave je u stvari ovo. ako hoćete zbilja pričati o reformi, o pravoj promjeni, o informatizaciji javne uprave, o smanjenju redova čekanja, o na kraju krajeva manji broj zaposlenih u javnoj upravi koji će raditi na upravnim i sličnim postupcima, to je ovo. I ono što se apsolutno slažem s vama kolega da ako hoćemo da ovakav jedan zakon zaživi, moramo redefinirati dosta drugih zakona u državi i moramo promijeniti dosta poslovnih procesa u državi. Jedan od temeljnih koje bi definitivno trebalo odsjeći i reći država od danas radi tako, to je elektronički račun. Naime, Porezna uprava Ministarstva financija i sve milijuni i milijuni kuna bi se na godišnjoj razini uštedili, milijuni i milijuni radnih sati procesa i boga pitaj koliko šuma i stabala bi se spasili ako država odluči i kaže da od tog i tog datuma više neće raditi sa običnim računima i papirima nego sa elektroničkim računima. Ovaj zakon sada konačno daje apsolutno sve predispozicije da više nitko nema nikakvo opravdanje da kaže ne možemo to napraviti zbog toga i toga. Danas imamo sve zakone, sve elemente, materijale, oruđe, oružje šta god hoćete da nešto tako može početi tako jako brzo se raditi i ustvari kada pričamo o reformi javne uprave to je reforma javne uprave, informatizacija i promjena poslovnih procesa i modela koji imamo danas. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime kluba HNS-HSU-a zastupnica Marija Puh.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Evo i klub HNS-HSU-a također pozdravlja i podržat će ovaj Zakon o provedbi Uredbe Europskog parlamenta o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije. Kao što i sami znate sve više se danas stvari obavlja na internetu, ljudi imaju sve više potrebu da rješavaju stvari od kuće, da ne moraju hodati od institucije do institucije, tu je uključeno i e-bankarstvo, zdravstvo, uprava i poslovanje i to je jedan od zakona koji će definitivno olakšati i stvoriti daljnje predispozicije da se još više olakša i poslovanje i sam život i pristup ljudima raznim institucijama. Pozdravljamo samim time i što će doći pri tom do smanjenja raznoraznih operativnih troškova u poslovanju, doći će do znatnog smanjenja potrošnje. Kao što i sami vidite ovih hrpa papira koje imamo ispred nas i koje svakodnevno rušimo na stotine i stotine stabala i samim time ćemo i našoj zemlji učiniti puno bolje što se tiče ekološke strane. U današnje vrijeme tržišta su sve više otvorenija, ruše se granice, posluje se preko interneta i stvarno je trebala jedna takva uredba odnosno iza toga i zakon. Ono što bi još svakako htjela napomenuti je da je tu spomenuto da će i trebati postojati suradnja sa tijelima za zaštitu osobnih podataka. Kao što i sami znate zaštita osobnih podataka je jedna velika tema koja se u zadnje vrijeme otvara i koja na neki način je ugrožena samim internetom, ali uz to što Internet nudi te mnoge mogućnosti jednostavno moramo raditi na edukciji i na upoznavanju građana na koji način također da zaštite te same svoje osobne podatke, tako da ne vjerujem da će doći do nekih većih problema, samo svi sustavno moramo raditi na tome. Zahvaljujem. Hvala vama. Imamo jednu repliku zastupnik Darko Parić. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem, opet ja. Ma čisto jedan komentar. Naime, jedan odličan primjer reforme jednog dijela javne uprave sustav stanja građana odnosno sustav matica, rođenih, vjenčanih, umrlih i svega ostaloga. Na poslu izdavanja rodnih listova i svega u Hrvatskoj radi negdje cca tisuću ljudi tako nekako. Danas sa sa implementacijom sustava e-građani, sa implementacijom usluga elektroničkih dokumenata, prije 2012. godine vi ste imali situaciju ako ste se rodili u Splitu, živite u Zagrebu trebate rodni list, morali ste ići u Split. To je bilo suludo, apsolutno. Danas možete živjeti u Tanzaniji, a internetom izvaditi isti taj rodni list. Ono što želim reći zašto je to revolucija i reforma, zato što dugoročno na način kada vam danas svaki građanin RH kroz sustav e-građani može besplatno izvaditi svoj rodni list gdje god mu padne na pamet, dugoročno vam puno manje ljudi treba raditi na sustavu stanja građana, puno manje službenika treba raditi i izdavati rodne listove i voditi evidenciju o svemu tome. Ja ne kažem da danas postoji višak, da nekog treba otpustit, ali u principu nekakvim prirodnim odljevom ljudi taj sustav se sa tisuću službenika koji rade može svesti na 200, 300 službenika. A s druge strane ono to je nevjerojatno dobro, imate sigurne sustave kojima se ne može dogoditi da papiri nestanu ili da se ne znam ni ja što dogodi. svijet ide u tom smjeru i jedini način da mi kao Hrvatska uhvatimo korak sa suvremenim svijetom, sa Europom, sa poslovnim svijetom kako god što više procesa u ovoj zemlji prebacimo upravo u tu sferu informatizacije. Mi smo se u prošloj vladi četiri godine bavili informatizacijom javne uprave, mislim da je došlo vrijeme da se počne baviti informatizacijom poslovnog sustava odnosno poslovnoga svijeta jer to je jedini način da krenemo naprijed. Hvala. vama. Imamo odgovor na repliku. se stvarno ne sjećam kada sam posljednji put bila ili na banki ili u nekom državnom uredu sve se može riješiti preko interneta. I ono što sam zaboravila dolje napomenuti, da to je da će uspostavljanjem jednog takvog sustava, evo recimo da ćemo uskoro imati i glasanje putem interneta, da ćemo samim time imati iza toga i veću izlaznost jer recimo često se desi da mnogi glasači na dan kada su izbori moraju putovati negdje i tada se trebaju prijavljivati, to su procedure. A kada bi imali mogućnost putem naših certifikata glasati putem interneta, ja vas uvjeravam da bi izlaznost bila puno veća jer ne bi nikome smetala taj dan niti kiša, niti prejako sunce niti ništa, tako da definitivno pozdravljam budućnost koja dolazi i nadam se da će doći što prije. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Miro Totgergeli. Hvala potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o provedbi uredbe 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive iz 1999. godine 93 EZ u prvom čitanju. Dakle ovom uredbom utvrđuju se europska pravila koja uređuju korištenje elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata, vremenskih žigova, elektroničke dostave te autentifikacije web stranica i elektroničkih dokumenata. Prekogranične elektročničke digitalne transakcije ovim će konačno postati sigurnije ali i jednostavnije za korištenje na jedinstvenom digitalnom tržištu Europe. Cilj ove uredbe jest povećati povjerenje u elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, pružanje zajedničkog temelja za sigurnu elektroničku interakciju između građana, pravnih osoba i tijela javne vlasti, povećavajući time djelotvornost javnost i privatnih on line usluga elektroničkog poslovanja i elektroničke trgovine u uniji. Uredba se izravno i na jednak način primjenjuje od 1. srpnja 2016. godine u svih 28 država EU. U Hrvatskoj smo tek započeli povezivati javno pravna tijela na zajedničkoj informatičkoj platformi radi izgradnje suvremenog sustava uprave kao zajedničke poslove organizacije, informacijske i komunikacijske infrastrukture. Javno pravna tijela tijekom svog postupanja ponajprije bi trebala koristiti vlastite informacije odnosno informacije koje mogu sama pribaviti uz što manji angažman korisnika. Tako primjerice upravno tijelo ne bi trebalo od korisnika tražiti informacije koje se već nalaze kod nekog drugog upravnog tijela već bi trebalo podatke potražiti u javnom registru elektroničkim putem. Na taj bi se način pridonijelo pojednostavljenju postupanja i vremenskim uštedama a sve veći dio postupaka oslanjao bi se na korištenje informacija pohranjenih ili obrađenih u informacijskim sustavima te na programska rješenja uz smanjivanje birokratizacije procesa, standardizaciju postupanja a time i smanjivanjem mogućnosti ljudske pogreške. Sve navedeno rezultirati će smanjenjem administrativnog opterećenja korisnika, usluga javne uprave a svakako smanjenjem potrebe korištenja komunikacijskog kanala, tj. šaltera i direktno kontakta sa zaposlenicima javne uprave. Uključivanjem u hrvatski pravni sustav Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća broj 910/2014. o elektroničkoj identifikaciji u slugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu stvara se pravni okvir koji će pomoći i bržem razvoju državnih informacijskih sustava. Stoga je donošenje ovog provedbenog zakona nužno i u cilju otklanjanja pravne nesigurnosti zbog trenutačne primjene starog zakona o e-potpisu koji će se ukinuti po donošenju ovog provedbenog zakona. Ono što je vezano uz samu provedbu zakona, dakle zakonom se ustvari uređuje tko na koji način i što treba raditi da bi mogli ovu uredbu primijeniti u cijeloj Hrvatskoj. I naravno da je to za pozdraviti. Zbog toga će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. (SDP)** Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi je Darko Parić. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega vi ste jedan dobar dio svog izlaganja govorili o tome da tijela državne uprave bi trebale koristiti samo jednom informacije o građaninu i ne prikupljati ih ponovo. To je već riješeno Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi već prije neke 2 i više godina. Samo problem tog zakona je što je on u fazi provedbe već 2 godine i što u stvari da bi se tako nešto provelo treba malo duži niz godina da kompletna država dođe u taj stadij spoznaje. I ovaj zakon isto tako, jako, jako pomaže da se tako nešto može dogoditi. I još jedan komentar, ovdje je rečeno da ustvari pitanje elektroničkog glasanja u Hrvatskoj i sve ostalo. vrlo odgovorno i svjesno tvrdim da pitanje elektroničkog glasanja u RH nije pitanje više tehnike ni tehnologije nego isključivo pitanje politike. Hrvatska ima elektroničke osobne karte već neke 2 godine koje imaju certifikate na sebi i tako da svi građani to mogu internetom, elektroničkim putem potpisivati kako vam padne na pamet, putem interneta kao javnog bilježnika. Hrvatska ima vrhunski sređen informatički popis birača koji je sređen na način kako treba, ne ulazim u njegov sadržaj, nego informatički kako je sve riješeno. I ono što je danas Hrvatska u situaciji da bez ikakvih problema uz projekt od nekakvih pola godine do godine može bez problema napraviti taj iskorak i napraviti elektroničko glasanje na kakvim izborima god hoćemo. Tako da nije danas pitanje više niti tehnologije, niti organizacije nego čisto političke želje i volje. Ništa više osim toga. Hvala. **Opačić, Milanka Pa dobro, sa jednim velikim dijelom ovoga što ste rekli se slažem ali mislim da nije isključivo samo političko pitanje koliko ćemo brzo to uvoditi. Imamo mi dosta i tehničkih poteškoća. A što se tiče ovoga što ste govorili za osobne iskaznice, pa možda je i to jedan dobar primjer jer točno je što kažete prije dvije godine ima već identifikaciju međutim dobar dio naših građana nema te nove iskaznice. I naravno da evo i to je primjer gdje nam treba ustvari dugi dugi niz godina da sve te iskaznice zamijenimo pa da ih onda možemo na isti način jednako koristiti i unificirano za sve građane. Dakle s jedne strane ova uredba daje pravni okvir, trebaju nam i tehnička sredstva, trebaju nam i financijska sredstva. I mislim da političke volje kod svih nas sigurno postoji da to što prije uvedemo. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Za drugu repliku javila se zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepa potpredsjednice. Poštovani kolega nastavno na vaše izlaganje htjela bih reći da zaista sve velike promjene u društvu počinju malim koracima. I kako je rekao i kolega s druge strane sabornice zaista smo prije nekoliko godina krenuli malim koracima u uvođenju elektroničkog poslovanja općenito u Republici Hrvatskoj. I dobro je što i danas uvođenjem u primjenu ove uredbe u stvari stvaramo sigurnije normativne okvire za zaživljavanje u stvari elektroničkog poslovanja. Sjećam se u stvari i situacija kada smo nudili u lokalnoj upravi građanima da mogu podnijet zahtjev putem e-maila. Međutim, ono što moram reći, dakle građani su postupno prije nekoliko godina onako malo i s nepovjerenjem kretali u to, ali su s vremenom uvidjeli sve prednosti tog sustava. I mislim da ćemo kada mi budemo recimo onako u mirovini, da će situacija bit već puno drugačija nego što je danas i da će veliki postotak stanovnika zaista koristiti kao normalno elektroničko poslovanje u svim segmentima života i da zaista više neće biti ovoga da se međusobno tijela ne surađuju i ne razmjenjuju podatke. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Odgovor na repliku. Pa mislim da ste potpuno pogodili kolegice ovu tematiku. Dakle s jedne strane građani imaju možda malo još skepse prema bilo čemu što rade vezano uz računala, ali iz dana u dan mislim da to sve više i više prevladavamo. A najbolje nam to govori upravo koja je u stvari krenula internetom i ova uredba i uvođenje u pravni sustav RH, odnosno primjena uredbe i ovaj zakon koji omogućuje da je u potpunosti primjenjujemo. Još samo dodatno daje sigurnost cijelom tom procesu i mislim da ćemo na taj način prije i brže i uz sva ostala područja uvest internetsku, odnosno neku e-upravu, odnosno e-funkcioniranje sustava kao što su javni od recimo da vadimo sve naše dokumente, do toga da stvarno što su već i kolege govorile idemo glasat na način da provučemo našu osobnu iskaznicu i nakon toga možemo to odradit ili da to radimo internetom od kuće. Hvala. Hvala vama. I prelazimo na jednu pojedinačnu raspravu, zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicima. Kada govorimo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta vezano uz elektroničku identifikaciju i usluga povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu govorimo o nečemu što definitivno je interes EU, znači jedinstveno digitalno tržište i šta kada gledamo kretanja u svijetu u biti vidimo koliko je EU tu zaostaje za određenim zakonodavstvima razvijenih ekonomija poput primjerice SAD-a dok mi dogovaramo dok mi dogovaramo jedinstveno tržište u EU, dok se donese Direktiva 2014. na Europskom vijeću, pa onda Pa dok to dođe do svih članica EU, dok one to usvoje u Saboru ili u Parlamentima svojim prođu godine. Znači ovdje se sigurno radi o četiri, procesu. Dotle primjerice na tržištu SAD-a nikne kompanija koja vrijedi 30, 40 milijardi dolara poput UBER-a koji je u tri, četiri godine to napravio. I u biti vidimo koliko je potrebno raditi na tome da se digitalna ekonomija i digitalno tržište europsko razvija i da ga zakonski pokušamo što prije regulirati. I možda, možda je i to moguće kako bi bili efikasniji na tom području vidjeti da li možemo dio i zakonske regulative prepustiti da bude brže jednostavno, da se neke stvari rješavaju na razini EU, Europske komisije i da se samo ratificiraju određene stvari kako bi taj cijeli postupak bio brži. Jer digitalna ekonomija je stvar brzine, stvar inovativnosti i stvar onoga što na žalost još u EU nemamo brzih dogovora, brzih ideja i brze reakcije. I sa te strane ja podržavam ovo, podržavam naravno i mogućnost da danas sutra nakon što se ovaj zakon bude primjenjivao moguće u Hrvatskoj je preko interneta i sa potpisom otvarati tvrtke, obrte, određene aktivnosti provoditi, sve ono što želimo da i naši građani u Hrvatskoj putem interneta provode. Tako da evo, ja se apsolutno slažem. Žao mi je, ne vidim zbog čega ovo možda nije išlo i u dva čitanja da ubrzamo cjelokupnu proceduru. Jer kažem dok se mi u Europi dogovaramo, dok to svi skupa usvojimo u svojim Parlamentima u Americi se već 6 puta okrene određeni ciklus i naprave određene stvari koje u Europi, u Hrvatskoj na žalost ne koristimo na najbolji mogući način. Imamo veliko tržište, imamo potencijale, imamo znanja ali taj dio regulative je još uvijek nedovoljno brz. Ja očekujem da će, evo to je bila velika rasprava i kod comisionara za digitalno tržište da se te stvari ubrzaju, jer se jednostavno ne možemo nositi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala lijepo. Hvala vama. Za repliku se javio Darko Parić. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Maras. Jedna od gadnih problema javne uprave, vjerojatno ne samo u nas nego svugdje okolo je tromost sustava, jedna velika gadna tromost što ste rekli jer danas u digitalnom dobu jedna tehnologija se razvije u dvije godine, nakon dvije godine ona je stara i dolaze neke nove tehnologije, revolucije se događaju tri do četiri godine i vrte se milijarde i ne znam ni ja što sve ne. A nama u državi treba par godina da promijenimo zakon odnosno treba nam ne tako puno, treba nam godina da promijenimo zakon, ali nam treba par godina da provedemo taj zakon. Drugi veliki problem što gomila naših zakona i poslovnih procesa su negdje tamo iz sedamdesetih, osamdesetih, devedesetih koji su nastali onda kada uopće nisu postojale tehnologije koje imamo danas. Tako da vi danas u najvećem dijelu države kada netko pošalje mail nekom ministarstvu, taj mail se u uredskom poslovanju zaprima tako što se printa pa se onda zaprima kao pisani dokument jer država uopće nema uredskog poslovanja koje je prilagođeno elektroničkom uredskom poslovanju onako kako je danas. Ili ako nešto napravimo tako da prilagodimo vremenu koje je danas, onda to napravimo tako nakaradno da prepišemo one procese koji su bili prije. Radimo sa kompjuterima kao da su i dalje papiri. A temelj cijele te priče je nerazumijevanje. Ono što je kolega iz HDZ-a rekao, što ljudi niti shvaćaju previše, niti razumiju previše sve to. A kako to riješiti? To je edukacija. Mi imamo Državnu školu za javnu upravu, mi imamo različite škole u državi u javnoj upravi koje bi ustvari trebale se u sadašnjem i u budućem vremenu puno više baviti edukacijom svojih službenika upravo u ovom segmentu. Jer džabe nama bilo kakve reforme, reorganizacije šta god hoćete, ako ne počnemo informatizirati poslovne proces ali u svim segmentima, od šume pa do industrije kako god hoće napretka velikoga neće biti. Ovo je jednostavno nešto čemu ne možemo pobjeći, tako da treba krenuti čim prije. Hvala vam. Odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Pa upravu ste kolega Priću, pogotovo je tu segment državne uprave je bitan. Znači kada govorim o uslugama građanima i onome šta oni mogu raditi preko informatizacije državne uprave, šteta je recimo što nema kolega iz MOST-a koji pokrivaju taj dio u Vladi i ja mislim da je to vrlo interesantna tema. I ponekad sa zebnjom i sa žalom gledam kako recimo u Nizozemskoj glasaju drive in, dolaze s autom, registriraju se putem aplikacije, odglasaju, gotovo pa elektronski i idu dalje. znači mi tu nažalost taj iskorak još uvijek nemamo i nadam se da ćemo ga imati. Znači tu ne treba puno ni mudrosti, ha rješenja već postoje, samo se treba odlučiti i ići u tom smjeru. A što se tiče ekonomije, ne znam, možda je zbilja problem u nekim segmentima će EU morati naći određenu homogenizaciju, sinergiju, prepustiti dio suvereniteta pogotovo oko tema, znači kada govorimo o nacionalnoj sigurnosti, obrani, standardu građana, socijalnoj zaštiti, to je uredu da države drže čvrsto svoj suverenitet i pokušavaju ili monetarne vlasti pokušavaju naći neki svoj prostor. Ali kada se radi o trgovini, pogotovo o digitalnoj trgovini, digitalnoj ekonomiji tu bi se morao naći model tu bi se morao naći model da prepustimo dio suvereniteta kako bi te aktivnosti išle brže jer ako ne idu brže onda imate situaciju koju sam malo prije rekao. Dok u Americi nastane biznis od 50 milijardi dolara, mi još uvijek ne usvojimo ni direktive koje se usvoje u Bruxellesu. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Oprostite, gospodine Pernar, vi ovdje sjedite već dobrih 45 minuta i sada ste upravo predali prijavnicu. Gledajte budući da vi samo tražite ekscese izvolite slobodno recite što imate. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Mi danas u Hrvatskom saboru raspravljamo o još jednoj da tako kažem direktivi iz Bruxellesa, dok u isto vrijeme hrvatski građani propadaju i to propadaju sve dublje i sve brže. Želim upozoriti da mi je gospođa Licul iz Rijeke koju smo jučer spasili od deložacije javila da je planira riječki sud u tajnosti deložirati. To je jedan ozbiljan problem, zato jer mi ovdje pričamo kao o nekakvom europskom pravu, o europskim standardima i o europskim direktivama, a tajne deložacije što rade? Stavljaju ovršenika i ovrhovoditelja u neravnopravan položaj. Naime, sud o određenoj pravnoj radnji unaprijed obavijesti samo recimo ovrhovoditelja, a ne i ovršenika i time te dvije stranke nisu jednake u postupku, a jednakost stranaka u postupku je osnova prava još od doba Rima. Također naš Ustav kaže da zakoni ne smiju biti diskriminirajući. Ovršni zakon kojim se ovrhovoditelji i ovršenici stavljaju u nejednak pravni položaj jest diskriminirajući spram ovršenika. I apeliram da se za razliku od svih ovih prijedloga izmjena zakona pozabavimo pitanjem tajnih deložacija jer su one sramota za naše naše društvo. I ovom prilikom nagoviještam HDZ-u da ako kojim slučajem naprave tajnu deložaciju gospođe Licul da ću napraviti u Saboru takav šou i cirkus kakav još nisu vidjeli. Hvala.

Hvala vama